Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Primili ste ostavku narodnog poslanika Marka Đurića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Shodno članu 88. stav 1. tačka 2) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Marku Đuriću, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj

u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice

na odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o ministarstvima, u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster taster.Zaključujem glasanje.Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – 204, jedan nije glasao.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 2. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend

član 23. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Glasalo

Bajrami.Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Glasalo

član 23. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

član 20. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Glasalo

član 23. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Glasalo

član 23. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Glasalo

član 23. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 13. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Glasalo

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto

ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za

da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini.Želim sve da podsetim

i zahtev za zakazivanje sednice Narodne skupštine posvećene raspravi o programu Vlade i izboru mandatara, odnosno predsednika Vlade i članova Vlade.Sednica bi bila održana u sredu.Takođe, želim da obavestim sve članove Kolegijuma da sam zakazao za sredu u devet sati ujutru sednicu Kolegijuma.Zahvaljujem se.